Spoštovane kolegice poslanke in kolegi poslanci, gospe in gospodje! Začenjam 91. izredno sejo Državnega zbora, ki je bila sklicana na podlagi drugega odstavka 20. člena, prvega odstavka 58. člena ter drugega odstavka 60. člena Poslovnika. Obvestili odsotnih poslankah in poslancih seje ter vabljeni na sejo sta objavljeni na e-klopi. Vse prisotne lepo pozdravljam. Prehajamo na določitev dnevnega reda 91. izredne seje Državnega zbora, predlog katerega ste prejeli v petek, 13. decembra, s sklicem seje. O predlogu dnevnega reda bomo odločali v skladu s prvim odstavkom 64. člena Poslovnika. Predlogov za širitev dnevnega reda nisem prejela, zato vam predlagam, da za današnjo sejo določimo dnevni red, kot ste ga prejeli s sklicem. Ker prehajamo na odločanje, vas prosim, da preverite delovanje glasovalnih naprav.

da je Poslanska skupina SDS pisno napovedala obstrukcijo 91. izredne seje Državnega zbora, to se pravi obstrukcijo celotne seje. s prekinjeno 1. točko dnevnega reda, to je z drugo obravnavo Predloga zakona o dodatnih interventnih ukrepih za zagotovitev dostopnosti v zdravstvu v okviru nujnega postopka. Predlog zakona je v obravnavo Državnemu zboru predložila Vlada. Za dopolnilno obrazložitev predloga zakona dajem besedo predstavniku Vlade Iztoku Kosu, državnemu sekretarju na Ministrstvu za zdravje. Izvolite.

Vlada Republike Slovenije je v zakonodajni postopek poslala Predlog zakona o dodatnih interventnih ukrepih za zagotovitev dostopnosti v zdravstvu. Zdravstveni sistem v Sloveniji se še vedno sooča z določenimi organizacijskimi slabostmi. Razmere v zdravstvu in delno slabo delovanje nekaterih podsistemov zahtevajo takojšnje ukrepanje in zagotovitev nujnih temeljnih pogojev za učinkovitejše delovanje javnega zdravstvenega sistema in zagotovitev ustrezne dostopnosti na način, da se nekateri ukrepi, ki so že bili uvedeni z interventnimi zakoni podaljšajo in dodajo novi začasni ukrepi. Ukrepi so nujni z namenom zagotoviti zadostne in ustrezne zmogljivosti za zagotovitev dostopnosti v zdravstvu. In stabilno delovanje zdravstvenega sistema. Predlog zakona predvideva naslednje poglavitne rešitve. Kot prvo, dodatek za povečan obseg dela za posebne obremenitve v ambulantah družinske medicine in otroških ter šolskih dispanzerjih. S predlaganim ukrepom se ohranja dodatek za zdravstvene delavce v ambulantah družinske medicine in otroških ter šolskih dispanzerjih. Spreminja pa se, da se sredstva po novem zagotavljajo zgolj iz naslova preseganja glavarinskih količnikov in ne več tudi iz naslova količnikov in storitev nad rednim obsegom programa zdravstvene dejavnosti. Dva, dodatek za izbiro specializacije iz družinske medicine. S predlagano spremembo se mladi zdravniki še naprej motivira k izbiri specializacije iz družinske medicine. Do dodatka bodo tako upravičeni tudi mladi zdravniki, ki jim bo navedena specializacija prvič odobrena v letih 2025 in 2026. S tem ukrepom se bo ohranilo večje zanimanje mladih zdravnikov za specializacijo iz družinske medicine in srednjeročno ter dolgoročno zagotovilo večje število specialistov družinske medicine.

Predlagana dopolnitev torej ohranja delovanje dosedanjih ambulant za neopredeljene osebe. V tej ambulanti je lahko zavarovana oseba starejša od 19 let, ki je brez splošnega osebnega zdravnika, ne glede na 80. in 80. a člen Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, še naprej uveljavlja pravice iz zdravstvenega zavarovanja z izbiro in opredelitvijo na dodatno ambulanto družinske medicine. financiranje dodatnih specializacij iz klinične psihologije. S predlagano ureditvijo se bodo zagotovila sredstva za financiranje 40, 40 dodatnih specializacij s področja klinične psihologije iz proračuna Republike Slovenije v letih 2025 in 2026. Da bi uresničili cilje resolucije o nacionalnem programu duševnega zdravja sprejete 2018, ki določa širitev mreže centrov za duševno zdravje otrok in mladostnikov ter odraslih in po drugi strani zaradi izrazito povečanih potreb prebivalstva na področju duševnega zdravja, je nujno treba zagotoviti ustrezno število usposobljenih strokovnjakov za delo na tem področju. In kot zadnje, pet. Programi obnovitvene rehabilitacije. Skupinska obnovitvena rehabilitacija invalidov je za invalide lahko življenjskega pomena tako z vidika ohranjanja zdravja kot z vidika preprečevanja njihovega poslabšanja. Obnovitvena rehabilitacija invalidov se v Sloveniji izvaja v različnih oblikah že več kot 30 let. Skupinske zdravstveni programi krepitve zdravstvenega stanja otrok do 18. leta, se pravi letovanja, so namenjena otrokom, ki so bili večkrat hospitalizirani ali bolni. Gre za programe letovanj, ki predstavljajo krepitev zdravja in blažitev negativnih učinkov bolezni ali poškodb otrok.

Hvala lepa. Predlog je kot matično delovno telo obravnaval Odbor za zdravstvo in za predstavitev poročila odbora dajem besedo predsednici Odbora za zdravstvo, magistrici Tamari Kozlovič. Izvolite. Hvala za besedo. Lep pozdrav! Torej Odbor za zdravstvo je na svoji 43. nujni seji 16. decembra 2024 kot matično delovno telo obravnaval Predlog zakona o dodatnih interventnih ukrepih za zagotovitev dostopnosti v zdravstvu, ki ga je Državnemu zboru v obravnavo predložila Vlada. Predstavnik predlagatelja je predstavil predlog zakona, katerega namen je odprava nekaterih organizacijskih slabosti in večanje dostopnosti javnega zdravstvenega sistema z uvedbo oziroma podaljšanjem veljavnosti nekaterih interventnih ukrepov. Predstavnica Zakonodajno-pravne službe je predstavila je predstavila pisno mnenje, v katerem je bilo izpostavljeno, da več ukrepov v predlogu zakona nima narave interventnih ukrepov, saj niso posledica izrednih dogodkov, ampak trajnih obveznosti ali organizacijskih težav v zdravstvu. Zakonodajno-pravna služba je izrazila pomisleke glede uporabe tako imenovane omnibus tehnike, s katero se spreminja več različnih zakonov v okviru enega zakona. V nadaljevanju je predstavnica Zakonodajno-pravne službe predstavila pripombe h konkretnim členom. Predstavnik Državnega sveta je predstavil mnenje pristojne Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide, ki je predlog zakona podprla ter pozvala k proučitvi vseh pripomb in predlogov, ki so bile posredovane s strani različnih institucij na seji komisije. Svoje mnenje o zakonu je na odboru predstavil tudi predstavnik Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. V razpravi so prisotni članice in člani odbora izrazili podporo ukrepom, ki jih predpisuje predlog zakona. Izpostavili so, da so se v navedenem predlogu s predlogom zakona, da se krepi področje zdravstvenega varstva s ciljno usmerjenimi ukrepi, pa se vpliva na stabilizacijo zdravstvenega sistema. Ukrepi, ki se podaljšujejo, so že dali, so dali že določene rezultate, zato je prav, da se z dobro prakso na določenih področjih nadaljuje. Med ukrepi, ki so bili posebej izpostavljeni in obrazloženi so bili: dodatek za povečan obseg dela za zdravstvene delavce, ki delajo v družinskih ambulantah ter otroških in šolskih dispanzerjih, dodatek za izbiro specializacije iz družinske medicine, skupinski zdravstveni programi za invalide in otroke, register srčno žilnih ukrepov, (nadaljevanje) medicine, ki nadomeščajo ambulante za neopredeljene, financiranje dodatnih specializacij za klinične psihologe in začasni ukrepi spremljanja virusov in zbiranja podatkov o hospitaliziranih pacientih. Poslanska skupina SDS je napovedala obstrukcijo. In njihovi poslanci 43. nujne seje Odbora za zdravstvo se niso udeležili. Predstavnik predlagatelja je ob zaključku razprave odgovoril na vprašanja poslank in poslancev. V poslovniškem roku so bili vloženi amandmaji koalicije, ki po mnenju Zakonodajno-pravne službe deloma odpravljajo ugotovljene pomanjkljivosti. Na podlagi sprejetih amandmajev na odboru je pripravljen dopolnjen predlog zakona, ki ga danes obravnavamo. Na odboru so bili vsi členi zakona soglasno potrjeni.

Hvala lepa, predsednica. Lep pozdrav! Obrisi rešitev za krizo v kateri se je znašlo slovensko zdravstvo, se nam počasi in vztrajno izrisujejo. Ukrepi te vlade, ki so preučili totalni kolaps pri čakalnih vrstah ter iztrgali vajeti zdravniškemu cehovskemu lobiju, so v določeni meri svoje namene že dosegli. Ne sicer še v celoti, kar je logično, saj ima vsak kompleksen sistem svoj lasten ritem dela in spremembe od zgoraj navzdol trajajo, ampak dovolj, da lahko zdaj ocenimo, katere od njih je smiselno podaljšati in kakšen je bil njihov učinek. Lahko na primer rečemo, da plačevanje storitev nad rednim obsegom programa zdravstvenih dejavnosti tako imenovano plačilo po realizaciji kar vse povprek vodi v osredotočanje na najbolj dobičkonosne storitve, sploh pri koncesionarjih. Na to smo v Levici opozarjali že pri sprejemu tega ukrepa, vendar tedanje ministrstvo za to ni imelo posluha, nasprotno pa je tarčno plačilo po realizaciji, torej da seznam storitev določi ministrstvo, na več različnih čakalnih seznamov imelo opazen pozitiven vpliv. Prav tako lahko rečemo, da so ambulante za neopredeljene, ki se bodo po novem imenovale Dodatne ambulante družinske medicine dosegle svoj namen. Kot začasen ukrep. Tudi od vpeljave dodatka za specializacije iz družinske medicine opažamo porast izbire te specializacije. Dodatne specializacije iz klinične psihologije pa so takoj razgrabljene. Z zakonom, ki ga bomo zdaj obravnavali, vse te ukrepe podaljšujemo za obdobje dveh let. Srčno pa upam, da je to zadnjič, da podaljšujemo ali uveljavljamo interventne ukrepe, namesto, da naprej gradimo temelje in okvir solidarnega in zares javnega zdravstvenega sistema, katerega namen je zdraviti ljudi, ne pa kovati dobičkov. Za konec pa še nekaj, česar ne smemo pozabiti, ko se spopadamo s tegobami slovenskega zdravstva. Slovenski zdravstveni sistem so čisto vse dosedanje vlade ali aktivno rušile ali pa hudo zanemarjale. Ne moremo pričakovati, da bi ga v dveh letih popolnoma popravili. Lahko pa rečemo, da smo na dobri poti. S prihajajočim zakonom o zdravstveni dejavnosti pa bomo prvič v 33 letih samostojnosti močno zajezili plazečo privatizacijo slovenskega zdravstva, zakon bomo v Poslanski skupini Levica soglasno podprli. Hvala lepa.

S predlogom zakona, ki je danes pred nami, se določajo nujni ciljno usmerjeni ukrepi na področju zdravstvenega varstva, s katerimi se odločilno vpliva na stabilizacijo celotnega zdravstvenega sistema in katerih namen je v najkrajšem času okrepiti njegovo delovanje na način, da bo kar najbolj optimalno tako v času izrednih razmer kot v časih, v času, ko takšnih razmer ni. Predlog zakona tako vsebuje rešitve s katerimi se vpliva na dostopnost do zdravstvenega varstva, predvsem s podaljšanjem določenih že sprejetih ukrepov, za katere se je v preteklosti izkazalo, da so dobri in delujejo, a se jim veljavnost konec leta izteče.

dolgoročno pa je seveda nujno, da se za dobro delovanje primarne ravni zdravstva spopadamo tudi s kadrovskimi izzivi na tem področju. Predlog zakona zato vsebuje tako ukrepe s katerimi bodo delavci v ambulantah družinske medicine ustrezno nagrajeni, to je z ohranitvijo dodatka za povečan obseg dela za zaposlene v družinskih ambulantah ter otroških in šolskih dispanzerjih kot ukrepe, ki bodo ohranili in še dodatno spodbudili zanimanje mladih zdravnikov za specializacijo iz družinske medicine. Vse z namenom, da srednjeročno ter dolgoročno zagotovimo ustrezno število specializantov družinske medicine in s tem izboljšamo tudi dostopnost do primarne ravni zdravstvene dejavnosti. Enako je na področju klinične psihologije, kjer bi s sprejetjem zakona lahko financirali dodatne specializacije s tega področja in na dolgi rok zagotovili ustrezno število specialistov klinične psihologije, ki bodo pripomogli k skrajšanju čakalnih dob na klinično psihološko obravnavo. Omeniti velja še skupinske zdravstvene programe za invalide in otroke. Zakon omogoča, da se ti lahko kontinuirano izvajajo tudi v letu 2025 in 2026 z namenom, da po 30 letih ne pride do izpada drugače povedano: zakon omogoča, da se nujni zdravstveni programi zagotovijo dvema najbolj ranljivima skupinama, najtežjim invalidom in otrokom s ponavljajočimi se ali težjimi zdravstvenimi težavami. Nenazadnje pa predlog zakona predvideva tudi začasen ukrep za spremljanje virusov v humanih vzorcih in odpadnih vodah ter za zbiranje podatkov o hospitalizacijah zaradi okužb dihal. Ti ukrepi nam bodo omogočili zgodnje odkrivanje izbruhov nalezljivih bolezni, učinkovito epidemiološko spremljanje in pravočasno ukrepanje, kar je ključno za stabilnost in odpornost našega zdravstvenega sistema. S tem se preprečuje širjenje bolezni, obvladuje tveganje za javno zdravje ter zagotavlja dostopnost in stabilnost zdravstvenih storitev. V Poslanski skupini Svoboda menimo, da je predlog zakona nujen, hkrati pa v tem trenutku dobra rešitev za reševanje nekaterih ključnih izzivov v zdravstvu in zato ga bomo skupaj z amandmaji podprli. Hvala. Hvala lepa. Naslednja poslanska skupina, Nova Slovenija, krščanski demokrati, v njenem imenu kolegica Iva Dimic. Izvolite. IVA DIMIC (PS NSi): Hvala za besedo, spoštovana predsednica. Spoštovani državni sekretar, kolegice in kolegi! V Sloveniji se srečujemo z resnimi izzivi in vprašanji, kako zagotoviti dostopnost do zdravstvenih storitev vsem ljudem, ki te storitve potrebujejo. Zagotovo Vladi ni in ne sme biti v ponos vedno višje število čakajočih na prve preglede, preiskave ali posege, pa tudi sprejemanje vladnih ukrepov, ki v dveh letih in pol te koalicije niso prinesli učinkov za večjo dostopnost, skrajševanje čakalnih vrst, temveč zgolj odhode zdravnikov, pomanjkanje zdravstvenih delavcev ter nepotrebne dodatne milijonske stroške pri investicijah. Kdo ima od tega koristi? Pacienti zelo malo. Današnji predlog zakona podaljšuje ukrep dodatka v višini 1000 evrov mesečno za izbiro specializacije iz družinske medicine ki bo odobrena tudi še v prihodnjih dveh letih, se pravi 2025 in 2026. Ministrstvo je ugotovilo, da je ukrep, ki ga je uvedla že prejšnja vlada, povečal zanimanje za specializacijo družinske medicine in ga torej podaljšuje. Žal pa zaradi neukrepanja in še vedno trajajoče stavke zdravnikov in neurejenih delovnih pogojev ta ukrep še vedno ni zadosten, saj so tudi potrebe po družinskih zdravnikih vse večje. Ali bo pri imenovanju ambulant, opredeljene v dodatne ambulante družinske medicine, kaj pomagalo zavarovanim osebam, ki so brez osebnega zdravnika, in povečalo dostopnost, bomo lahko kmalu preverili. Dodatne specializacije s področja klinične psihologije so vsekakor dobrodošle, tudi 40 dodatnih specializacij pa ne bo rešilo sedanjih težav in dostopnosti do psihološke obravnave. Učinek bo viden, kot pravijo, čez pet let. Kaj pa do takrat? Žal je za otroke in mladostnike čakalna doba na prvo obravnavo pri kliničnem psihologu leto in pol. (TB) - 15.45 (nadaljevanje) je, da zakona o psihiatriji še vedno ni. Današnji zakon prinaša podaljšanje koncesij, ki se iztečejo v letu 2025 in še ni začet postopek podelitve koncesije za eno leto. Poleg tega se v upravljanje in vzpostavitev registra bolnikov srca in ožilja prenese iz NIJZ na interno kliniko UKC Ljubljana. Predlaga se še, da se tudi v letu 2025 in 2026 programi programi obnovitvene rehabilitacije invalidov ter organiziranih skupin za usposabljanje in letovanje otrok in šolarjev izvedejo preko javnega razpisa ZZZS, sredstva zanje se zagotovijo v državnem proračunu. Poslanci Nove Slovenije - krščanski demokrati ocenjujemo, da zakon podaljšuje ukrepe, ki so smiselni, zato bomo predlog zakona zaradi ljudi, ki potrebujejo zdravstvene storitve, podprli. Hvala lepa. Končali smo, se opravičujem, še Poslanska skupina Socialnih demokratov, se opravičujem, magistrica Bojana Muršič bo predstavila stališče. Izvolite. Hvala lepa, predsednica, za besedo. Spoštovane kolegice, spoštovani kolegi! Slovensko zdravstvo je eden najpomembnejših stebrov naše socialne države, a se danes soočamo z razmerami, ki terjajo takojšnje, premišljene in odločne ukrepe. Dolge čakalne vrste, pomanjkanje kadra in vse bolj neenaka dostopnost do zdravstvenih storitev kažejo na resnost krize, ki jo moramo nasloviti skupaj kot odgovorni odločevalci in predstavniki ljudi. Predlog zakona o dodatnih interventnih ukrepih za zagotovitev dostopnosti v zdravstvu sicer v celoti ni interventen, je pa zagotovo nujen. Predstavlja priložnost, da nastavimo temelje za boljšo prihodnost slovenskega zdravstvenega sistema. Socialni demokrati v tem predlogu prepoznavamo konkretne korake, ki so potrebni in hkrati usmerjeni v krepitev javnega zdravstva, večjo dostopnost in zagotavljanje varnosti pacientov. In naj ponovim, ključni poudarki zakona so: primarno zdravstvo kot osnova sistema, predlog zakona naslavlja eno največjih težav slovenskega zdravstva, to je pomanjkanje zdravnikov družinske medicine. Ukrepi, kot so dodatki za specializacije prinašajo dolgoročno rešitev za krepitev primarne ravni zdravstvene oskrbe, gre torej za strateško naložbo v prihodnost, saj Socialni demokrati tudi menimo, da je kakovostno primarno zdravstvo temelj dobro delujočega zdravstvenega sistema. Nadalje, drugič, ambulante za neopredeljene zavarovance pomeni zdravstvena oskrba za vse, vzpostavitev pravne podlage za ambulanto za neopredeljene zavarovane osebe, ki nimajo izbranega osebnega zdravnika. Zakon določa, da se zavarovane osebe namesto na zdravnika opredelijo na ambulanto, lečeči zdravnik pa bo pristojen in dolžan zavarovati osebe in zagotoviti diagnostične, terapevtske in rehabilitacijske storitve, določene za primarno raven zdravstvene dejavnosti ter tudi druge storitve. S tem se odgovarja na dejanske potrebe prebivalstva in večini zavarovancem omogoča dostop do zdravstvene obravnave. Za Socialne demokrate je to pomemben korak v boju proti socialni in zdravstveni neenakosti. Tretjič. Preventiva in zdravljenje srčno žilnih bolezni. Vzpostavitev nacionalnega registra bolnikov s srčno žilnimi boleznimi in vključitev skupinskih zdravstvenih programov v obvezno zdravstveno zavarovanje kažeta na zavedanje, da sta preventiva in pravočasna obravnava ključni za hitrejšo diagnostiko in spremljanje izzivov, izidov zdravljenja, kar po mnenju Socialnih demokratov neposredno prispeva k zmanjševanju umrljivosti in zapletov, posredno pa bolnikom izboljšuje kakovost življenja. Tudi, četrtič, duševno zdravje mora biti naša prednostna naloga. Povečanje števila specializacij kliničnih psihologov je odgovor na naraščajoče potrebe na področju duševnega zdravja. Dodatnih 40 specializacij bo prispevalo k skrajševanju čakalnih vrst in dostopnosti kakovostne psihološke obravnave v centrih za duševno zdravje, kar je še posebno pomembno v času, ko duševno zdravje postaja ena osrednjih družbenih prioritet. In tudi, petič, podpora zdravstvenim delavcem. Predlog zakona predvideva dodatke za povečan obseg dela in posebne obremenitve v najbolj kritičnih delih sistema. S tem priznavamo napor in pomen zdravstvenim delavcem, ki so nosilci sprememb in tudi stabilnosti sistema. Socialni demokrati stojimo na stališču, da zdravstvo ni in ne sme biti privilegij 6. TRAK (VI) 15.50 (nadaljevanje) temveč univerzalna pravica. Ta zakon odraža našo zavezanost h krepitvi javnega zdravstva, ki temelji na solidarnosti in enakosti. Verjamemo, da kratkoročni ukrepi zakona nudijo razbremenitev najbolj obremenjenih točk sistema. Srednjeročne rešitve pa omogočajo stabilizacijo organizacije in financiranje in postavljajo temelje za pravičnejši in trajnostni zdravstveni sistem. Socialni demokrati bomo predlog zakona soglasno podprli, ker smo prepričani, da prinaša rešitve, ki bodo izboljšale dostopnost, povečale varnost pacientov in okrepile javni zdravstveni sistem.

V razpravo dajem 4. člen ter amandma poslanskih skupin Svoboda, SD in Levica. Želi kdo razpravljati? Samo kolegica Kozlovič. Izvolite, imate besedo. Hvala lepa. Jaz bi samo povedala, da tako kot je bilo že v stališčih slišati, da zakon naslavlja nujne ukrepe, ki so se izkazale, da že delujejo v praksi in jih z današnjim zakonom podaljšujemo. Rada bi poudarila, da današnji zakon podpira tako Državni svet, Združenje Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije, Zbornica zdravstvene nege, večino ukrepov podpira Zdravniška zbornica Slovenije in Nacionalni svet invalidskih organizacij Slovenije. Naj povem, da absolutno zakon ima več dobrih ukrepov, seveda pa se s temi ukrepi ne rešuje vseh problemov v zdravstvu. Če je kdo sposoben pripraviti en zakon, ki bo rešil vse izzive v zdravstvu, bomo tega zakona zelo veseli. Tukaj bi se zahvalila tako koalicijskim poslancem kot tudi poslancem Nove Slovenije, da so prepoznali, da je potrebno ukrepe o katerih bomo danes glasovali, podaljšati. In obžalujem, da danes o tem ne bo glasovala največja opozicijska stranka. In se mi zdi sila nenavadno in prav je, da se pove čemu nasprotujejo. Nasprotujejo torej povečanim dodatkom za povečan obseg dela timom v družinskih ambulantah, nasprotujejo za izbiro specializacije za družinske medicine. Nasprotujejo, da bi se še naprej financiralo skupinske zdravstvene programe za najranljivejše, nasprotujejo temu, da bi še naprej tistim, ki nimajo izbranega osebnega zdravnika zagotavljali zdravstveno varstvo in recimo še enemu ukrepu, ki ga jaz ocenjujem za zelo pozitivnega, torej očitno nasprotujejo tudi izbiri dodatkov za izbiri specializacije za klinične psihologe. Vesela sem pa, da ostalih štirih poslanskih skupin to podpira in da bo z vsemi naštetimi ukrepi in ki jih nisem še posebej izpostavljala, povečana dostopnost tistim najranljivejšim, torej našim, vsem našim državljankam in državljanom. Vložena sta dva amandmaja. Oba sta nomotehnična in vsebinsko samo še dodatno dodelajo obstoječe člene, ki smo jih že amandmirali na matičnem delovnem telesu. V Svobodi bomo oba amandmaja potrdili in tudi kot je bilo že v stališču predstavljeno, tudi glasovali za zakon. Hvala. Bi še kdo razpravljal? (Ne.) Če ne, potem zaključujem razpravo. In v razpravo dajem 14. člen ter amandma Poslanskih skupin Svoboda, SD in Levica. Želi kdo razpravljati?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

MZ): Najlepša hvala za besedo, spoštovana predsednica. Cenjene poslanke in poslanci! Vlada Republike Slovenije je v zakonodajni postopek poslala Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o lekarniški dejavnosti. Predlog zakona 7. TRAK: (NB) – 15.55 (Nadaljevanje) posega na nekatera področja, ki jih je nujno potrebno urediti. Temeljni namen zakona je zagotoviti kontinuirano zagotavljanje varne, stalne, enakomerne in kakovostne preskrbe z zdravili. Konec decembra namreč prenehajo veljati ukrepi začasnega interventnega zakona o nujnih ukrepih za zagotavljanje nemotene nabave zdravil z leti 2023 in 2024. Ob odsotnosti teh ukrepov bi lahko prišlo do motenj v oskrbi z zdravili in posledično bi bilo ogroženo zdravje prebivalk in prebivalcev Slovenije. Zakon o nujnih ukrepih za zagotovitev nemotene nabave zdravil z leti 2023 in 2024 je zgolj začasno uredil problematiko zagotavljanja zaloge zdravil. Na podlagi pridobljenih izkušenj se s spremembo Zakona o lekarniški dejavnosti na podoben način uvaja sistemska rešitev. Lekarniška dejavnost se izvaja kot javna služba, njen osrednji namen pa je zagotavljanje trajne in nemotene oskrbe prebivalstva in izvajalcev zdravstvene dejavnosti z zdravili. Ta zakon torej na sistemski način ureja kakovostno, učinkovito in pravočasno preskrbo z zdravili, saj je od tega neposredno odvisna dostopnost do zdravil za paciente oziroma posameznikovo zdravje. Predlog zakona odpravlja tudi protiustavno pravno praznino prehodne določbe 121. člena Zakona o lekarniški dejavnosti. V tem delu je cilj predloga zakona noveliranje določb, za katere je Ustavno sodišče ugotovilo, da niso v skladu z Ustavo. Spremembo ureja področje preoblikovanja zasebnega zdravstvenega delavca s koncesijo za izvajanje lekarniške dejavnosti v samostojnega podjetnika oziroma gospodarsko družbo tako, da je jasno opredeljena vloga koncedenta v postopku. Osnovno vodilo je bilo, da so merila za izbor koncesionarja personalna oziroma osebne narave, saj se v postopku podelitve koncesije upošteva strokovno usposobljenost, izkušnje in reference nosilca lekarniške dejavnosti. Tako je poudarjena zahteva in namen zakonodajalca, da je le izbrani farmacevt tisti, kateremu je zaupana javna služba in da to ni statusno-pravna oblika pravnega subjekta. Posledično je predlagana ureditev na način, da koncesija ni predmet dedovanja, prodaje, prenosa ali druge oblike pravnega prometa. Predlog te ureditve ne posega v že veljavno ureditev v primeru smrti koncesionarja. Že veljavni zakon v takšnih primerih zagotavlja kontinuirano preskrbo z zdravili. S tem zakonom se predlaga tudi financiranje specializacij magistrov farmacije in specialnih znanj. S temi ukrepi se cilja na boljšo kvaliteto celovite zdravstvene oskrbe državljanov in državljank Republike Slovenije. Hkrati pa menimo, da bi na tak način lahko vsaj delno naslovili tudi problematiko pomanjkanja zanimanja magistrov farmacije za delo v javnem sektorju. Zakon pa naslavlja tudi druga področja, za katere se je izkazala potreba, da jih bolj natančno definiramo na zakonski ravni. Tako predlog zakona vsebuje tudi ukrepe za dostopnost lekarn oziroma zagotavljanje odprtosti lekarn, področje ugovora vesti pri izdaji zdravil in zagotavljanja zdravil zdravnikom. Ki delujejo v okviru sil zaščite in reševanja. Predlog zakona tako naslavlja več področij, ki jih je potrebno nujno urediti, predvsem nemoteno preskrbo z zdravili, na eni strani preko ureditve nabave zdravil v javnih zdravstvenih zavodih in na drugi strani preko bolj jasnih pravil glede statusa koncesionarjev oziroma njihovega preoblikovanja.

Hvala lepa za besedo. Spoštovani! Odbor je omenjeni predlog zakona, ki ga je Državnemu zboru v obravnavo predložila Vlada, obravnaval na 43. nujni seji Odbora za zdravstvo dne 16. 12. 2024 ob vnaprej napovedani obstrukciji Poslanske skupine SDS. Predstavnik predlagatelja je predstavil bistvene rešitve, ki jih predlog zakona prinaša. Njegov temeljni namen je zagotoviti kontinuirano zagotavljanje zdravil javnih lekarniških zavodov za zagotavljanje varne, stalne, enakomerne in kakovostne preskrbe z zdravili po poteku 31. decembra 2024, ko prenehajo veljati ukrepi interventnega zakona o nujnih ukrepih za zagotavljanje nemotene nabave zdravil za leti 2023 in 2024. Poudaril je, da so predlagani ukrepi nujni, saj bi bilo v nasprotnem primeru zaradi motenj v oskrbi z zdravili lahko ogroženo javno zdravje. Predstavnica Zakonodajno-pravne službe je v okviru predstavitve pismenega mnenja podala svoje pripombe o posameznih določbah zakona. Izpostavila je pomislek o nujnem postopku za sprejem predlaganih rešitev, saj ta ni namenjen urejanju kompleksnih sistemskih vprašanj. Brez ustrezne podlage lahko to predstavlja tveganje, da bodo zakonske rešitve pravno nejasne in pomanjkljive ter neskladne z Ustavo. V nadaljevanju se je predstavnica v razpravi opredelila do predlaganih amandmajev poslanskih skupin in predstavila katere uskladitve so še potrebne. Predstavnik Državnega sveta je predstavil mnenje Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide, ki predlog zakona soglasno podpira. Izpostavil je ključne pripombe, ki jih je komisija je izpostavila tekom razprave. Predstavnik Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije je izpostavil predlagano ureditev ugovora vesti, ki jo je Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije ocenjuje kot neprimerno. Takšna rešitev bi bila lahko problematična zlasti v manjših in odročnejših krajih, kjer mreža lekarn ni enako razvejana kot v večjih krajih. Predstavnica Lekarniške zbornice Slovenije je izrazila pohvalo in zahvalo za podporo vsebine, vezano na preskrbo zdravil. Predlagana ureditev ustrezno podpira to področje. Med drugim je poudarila tudi, da si je Lekarniška zbornica prizadevala tudi za financiranje specializacij, tako predlagana ureditev financiranja specializacij pa bi lahko predstavljala dolgoročno rešitev. V razpravi so poslanci koalicijskih skupin poudarili pomen predloga zakona, ki predstavlja temeljno poslanstvo lekarne, nemotena oskrba z zdravili. Izpostavili so bistveno predlagane rešitve, sistemska rešitev za zagotavljanje nemotene nabave zdravil, možnost oskrbe enot Slovenske vojske, gorske reševalne službe in ostalih, ki delujejo v okviru enot zaščite in reševanja in pomoči, financiranje specializacij, sistem prenosa koncesij in še nekatere druge. Kot neustrezna predlagana rešitev je bila izpostavljena ureditev ugovora vesti, glede katere sta bila predlagana dva amandmaja. Eden, ki ta člen črta in drugi, ki določa, da ne glede na zakon, ki ureja zdravstveno dejavnost, magister farmacije ugovora vesti ne more uveljavljati. Izraženo je bilo tudi obžalovanje, da predlog zakona ni bil prej vložen v zakonodajni postopek, saj bi tako bilo več časa za oblikovanje amandmajev. Po končani razpravi je odbor sprejel predlagane amandmaje koalicijskih poslanskih skupin, predlagan amandma Poslanske skupine Svoboda in Poslanske skupine Levica ter amandmaja odbora. Hvala za pozornost. PREDSEDNICA MAG. URŠKA KLAKOČAR ZUPANČIČ: Hvala lepa. Sledi predstavitev stališč poslanskih skupin. Prva ima besedo Poslanska skupina Svoboda, v njenem imenu kolegica Andreja Živic. Izvolite. hvala za besedo. Spoštovani kolegice in kolegi! Lekarniška dejavnost je javna služba in del zdravstvene dejavnosti. V prvi vrsti je njen poglavitni namen varovanje javnega zdravja in ustrezna preskrba z zdravili, medicinskimi pripomočki in izdelki za varovanje zdravja. Ne glede na to, ali se lekarniška dejavnost izvaja v okviru javnega zavoda ali podelitve koncesije zasebniku, gre za visoko regulirano dejavnost tako v Sloveniji kot v Evropski uniji. Eden od namenov predloga zakona, ki je pred nami je uveljavitev odločbe Ustavnega sodišča s katerim se je izpodbijalo 121. člen Zakona o lekarniški dejavnosti. To je ugotovilo, da prehodna določba izrecno ureja zgolj uskladitev koncesijskih odločb in pogodb pri koncesijah, ki so bile podeljene po uveljavitvi Zakona o javno zasebnem partnerstvu. Ne ureja pa uskladitve koncesijskih odločb in pogodb, ki so bile podeljene oziroma sklenjene pred njegovo uveljavitvijo po prej veljavnem Zakonu o lekarniški dejavnosti. Ta je dovoljeval podelitev koncesij zgolj fizičnim osebam in ni določal časovne omejitve za podelitev koncesij. (Nadaljevanje) naložilo, da določi, ali je prenos lastniškega deleža v družbi s koncesijo sploh dopusten in če da, pod kakšnimi pogoji. S predlogom zakona se tako ureja način statusnega preoblikovanja koncesionarja, ki je pridobil koncesijo za izvajanje lekarniške dejavnosti kot zasebni zdravstveni delavec. Drugi ključni cilj zakona pa je s sistemskim posegom v področno zakonodajo lekarniške zdravstvene dejavnosti zagotoviti kontinuirano zagotavljanje zalog zdravil javnih lekarniških zavodov na primarni zdravstveni ravni za zagotavljanje varne, stalne, enakomerne in kakovostne preskrbe z zdravili tudi po 31. 12. 2024, ko preneha veljati zakon o nujnih ukrepih za zagotavljanje nemotene nabave zdravil za leti 2023 in 2024. V praksi se je namreč večkrat izkazalo, da javni lekarniški zavodi pri preskrbi z zdravili ne morejo sočasno upoštevati zahteve področnega zakona po zagotovitvi vseh zdravil, ki so na trgu v Republiki Sloveniji najpozneje v 24 urah in pri tem upoštevati zahtev, ki jim nalagajo predpisi s področja Hvala zagotavljanja trajne in nemotene oskrbe prebivalstva in izvajalcev zdravstvene dejavnosti z zdravili ter farmacevtske obravnave pacientov. Nemotena preskrba z zdravili je nujna tako z vidika javnega zdravja kot pravice slehernega pacienta do zanj najboljše zdravstvene oskrbe. Za konec naj se dotaknem še določbe, ki je v javnosti povzročila pravi vihar, pravica farmacevtskega delavca do ugovora vesti. Ureditev ugovora vesti za farmacevte v novem 21. členu Zakona o lekarniški dejavnosti kot si jo je zamislil predlagatelj, ni ustrezna, saj močno posega v človekove pravice, najprej v pravico do zdravstvenega varstva iz 51. člena Ustave Republike Slovenije, nadalje pa tudi v pravico do svobodnega odločanja o rojstvih otrok in pravico do osebnega dostojanstva, ki sta ravno tako ustavno varovani kategoriji. Ni sporno, da člen v obliki, kot je bil prvotno zapisan, pomeni prekomeren poseg v pacientove pravice s področja zdravstvenega varstva, saj uvaja možnost farmacevta, da z vsakokratnim uveljavljanjem ugovora vesti in posledično ne izdajo predpisanega zdravila, poseže v že omenjeno pravico posameznika do zdravstvenega varstva iz 51. člena Ustave Republike Slovenije. Morebiten ugovor vesti magistra farmacije bi predvidoma vodil do omejenega dostopa do specifičnih zdravil, ki jih potrebujejo določene, med njimi tudi ranljivejše skupine oseb, pri čemer v predlagateljevi določbi predvideva alternativna možnost oskrbe z napotitvijo v drugo lekarno, breme zagotovitve ustrezne oskrbe z zdravili prelaga na pacienta. Navedeno pa je z vidika človekovega dostojanstva za nas tudi nedopustna rešitev. Iz tega razloga smo jo s predlaganim amandmajem odpravili na način, da farmacevtski delavci pravice do ugovora vesti ne morejo uveljavljati. Namen lekarniške dejavnosti je namreč zagotavljanje kakovostne in učinkovite preskrbe z zdravili in drugimi izdelki za podporo zdravljenja in ohranitve zdravja ter svetovanje glede njihove varne, pravilne in učinkovite uporabe pacientom in zdravstvenim delavcem v zdravstvu. Če zaključim. Da bi zagotovili dostopnost do preskrbe zdravil in ostalih storitev vsem prebivalcem Slovenije, ne glede na njihov kraj bivanja, zdravstveno in premoženjsko stanje, spol, starost in invalidnost z novelo uvajamo način delovanja lekarn tako, da bodo vse lekarne vsem prebivalcem, ne glede na katerokoli osebno okoliščino, zagotovile enak dostop do storitev lekarniške dejavnosti oziroma do zdravstvenega varstva. Predlog novele bomo v Poslanski skupini Svoboda, podprli. Hvala lepa. Hvala lepa. Naslednja je poslanska skupina Nova Slovenija, krščanski demokrati, v njenem imenu kolegica Iva Dimic. Izvolite. Hvala za besedo, ponovno. Osnovni namen lekarniške dejavnosti v Sloveniji je zagotavljanje kakovostne in učinkovite preskrbe z zdravili in drugimi izdelki za podporo zdravljenja in ohranitev zdravja ter svetovanja glede njihove varne, pravilne in učinkovite uporabe pacientom in zdravstvenim delavcem v zdravstvu. V zadnjih letih smo imeli obširne razprave, kako in na kakšen način naj bo organizirana mreža lekarn po Sloveniji, tudi v manjših krajih in občinah. Pri organizaciji mreže mora biti glavno vodilo dostopnost.

naj bi bil vsaj 36 ur na teden. Predstavniki lokalnih skupnosti, SOS ZOS, ZMOS pa kot ustanovitelji lekarniških zavodov in odgovorni za dostopnost in preskrbo z zdravili za prebivalce podajajo tehtne pomisleke glede organizacije dela v lekarnah v manjših krajih in podružnicah. Poudarjajo, da bi bila razumna spodnja meja za manjše podružnice 7 do 8 ur na teden za obdobje, ko je predviden izostanek izvajalca zdravstvene dejavnosti, v rednih razmerah pa 14 ur tedensko. Opozarjajo namreč, da lahko preveliko omejevanje prispeva k zapiranju predvsem manjših podružnic, ki so finančno nezanimive za izvajalce na področju lekarništva. S tem se v največji meri siromaši mreža dostopnosti v manjših občinah ter na podeželju. Pri tem opozarjajo, da prihaja v praksi do situacij, ko sta v občini dve podružnični lekarni in samo en zdravnik, ki skrbi za prebivalce na območju obeh podružnic. Smiselno se zato delovni čas podružničnih lekarn prilagaja delovnemu času zdravnika. Tudi kadar zdravnika nadomešča zdravnik od drugod, sta podružnični lekarni lahko prilagojeni delovnemu času izvajalca zdravstvene dejavnosti. Z vnašanjem novega člena v zakon pa očitno jemljete dostopnost na podeželju. Zakaj? V Novi Sloveniji smo za današnjo obravnavo vložili amandma k 3. členu Zakona o lekarniški dejavnosti, in sicer, da se ta črta. V Levici in svobodi so namreč ne glede na ustavo v novelo vnesli nov 3. člen, s katerim želijo ukiniti pravico do ugovora vesti za farmacevte. Menimo, da je takšna ureditev nesprejemljiva, saj delu zdravstvenih delavcev odrekate pravico do ugovora vesti, ki jo po sedanji ureditvi imajo. Poleg tega jih postavlja v neenak položaj v primerjavi z ostalimi zdravstvenimi delavci, za katere bo še naprej veljala ureditev uresničevanja pravice do ugovora vesti, kot je zapisana v 56. členu zakona o zdravstveni dejavnosti, zato predlagamo, da se predlagani 3. člen novele Zakona o lekarniški dejavnosti v celoti črta. V demokratični državi, v demokratičnih časih odrekati ustavne pravice, kar ugovor vesti je, je nedemokratično in kaže na nekatere v koaliciji, ki živijo še v času pred letom 1990.

Hvala lepa, predsednica, ponovno za besedo. Spoštovani državni sekretar, kolegice in kolegi. Socialni demokrati se zavzemamo za dostopnost zdravil, še posebej za tista za katera ima pacient zdravniški recept. Predlog zakona je v ta namen naslavljal tri stvari: ureditev podeljevanja koncesij, zagotavljanja zalog zdravil javnih lekarniških zavodov na primarni ravni s strani veletrgovcev in kot tretje, povečanje števila magistrov farmacije v javnih zavodih s financiranjem njihovih specializacij. Sprejemanje novele vidimo kot priložnost, da se naslovi Zmanjšanje tržnih anomalij in oblikovanje javne mreže za nabavo zdravil. Želeli smo si tudi, da bi v zakon vnesli dodatni člen glede nujne potrebe prilagoditve načina upravljanja javnih lekarniških zavodov, a žal širše podpore nismo prejeli. Zaradi nujne dostopnosti zdravil bi si navkljub dodatnim ukrepom za večjo učinkovitost javnega naročanja in za zanesljivo oskrbo z zdravili Socialni demokrati želeli sicer daljšo in bolj poglobljeno razpravo. Ker Socialni demokrati izhajamo iz premise, da mora biti v središču pozornosti pacient, smo naklonjeni uvedbi minimalnega delovnega časa. Za podružnice smo vztrajali pri določitvi le tega, vsaj vezano na delovni čas zdravnika, saj to omogoča prevzem zdravila neposredno po odhodu iz ambulante. Vsekakor bi si želeli, da bi bile podružnične lekarne odprte dlje, v čemer jih tudi zakon nikakor ne omejuje. Prav tako Socialni demokrati podpiramo financiranje specializacij za magistre farmacije, ki se bodo zaposlili v javnih zavodih, saj jih primanjkuje. 16.15 (nadaljevanje) lahko širili mrežo na manj poseljena območja in povečali dostopnost. Pomanjkanje farmacevtov je tudi eden od razlogov za skrajševanje delovnega časa prej omenjenih podružničnih lekarn. Predlog zakona je dobil soglasje Komisije Državnega sveta za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide, s strani Zakonodajno-pravne službe Državnega zbora pa so podali nekaj nomotehničnih pripomb na nekatere člene. Čeprav se z besedili zakona posega v minimalno določitev minimalnega odpiralnega časa, zagotavljanje zalog zdravil tako pri veletrgovcih kot tudi v javnih lekarniških zavodih, neprenosljivost koncesij in omejitev trajanja le-teh, financiranje specializacij magistrov farmacije in obveznosti delovnega razmerja v javnem zavodu. Za konec pa še o ugovoru vesti specialistov, specializantov, magistrov farmacije, ki smo jih izšolali z javnim denarjem in bodo preko 3. člena zakona o javni službi uveljavljali lastne moralne zadržke. Tu pa smo bili Socialni demokrati odločno proti. Če povzamem mnenje tudi Konfederacije sindikatov javnega sektorja, ugovor vesti je institut, ki terja poglobljen razmislek in resno usklajevanje. Nesprejemljivo je, da bi se ljudem onemogočil dostop do zdravil ali pa bi bilo postavljeno v stisko v najranljivejših stanjih. S takšnim predlogom bi lahko farmacevti celo zavrnili izdajo zdravila, kar je bilo za Socialne demokrate še enkrat nesprejemljivo, zato smo tudi nemudoma vložili amandma za črtanje tega spornega člena. Amandma na matičnem delovnem telesu ni bil sprejet, kar obžalujemo, saj bi po našem mnenju ta amandma najbolj nedvoumno skladno z Ustavo urejal primere, ko bi posamezni farmacevti želeli uveljavljati ugovor vesti. Na matičnem delovnem telesu smo izrazili tudi bojazen, da spremenjeni 3. člen, kakor je bil sprejet tudi na tem matičnem delovnem telesu, morebiti ne bi prestal presoje Ustavnega sodišča, s čimer bi lahko bile ogrožene ranljive skupine, predvsem mlade ženske. Zato smo bili do amandmaja na matičnem delovnem telesu Socialni demokrati zadržani, a kljub temu smo danes podpisali amandma za sejo zbora, s katerim bolje utemeljujemo prepoved ugovora vesti za farmacevte. Za nas je pravica do celovitega zdravstvenega varstva, dostopnosti do zdravil pravica do svobodnega odločanja otrok pomembnejša od pravice moralno-etičnih zadržkov farmacevta, ki bi želel uveljavljati ugovor vesti. Zaradi vsega navedenega bomo poslanci in poslanke Socialnih demokratov zakon podprli, ker smatramo, da je nujno potreben za nemoteno in dostopno preskrbo zdravil. Hvala lepa.

Zakon o lekarniški dejavnosti je od vložitve do danes morda dobil malo drugačen pomen kot smo najprej pričakovali v koaliciji. Moral bi biti povsem tehničen zakon, ki bi v sistemsko zakonodajo prinesel začasno rešitev odstopa od Zakona o javnem naročanju pri nabavi zdravil. To v Levici podpiramo, saj menimo, da je tako kot za nekatera druga področja, kjer so poslovni procesi drugačni od prostotržnega sistema, denimo obramba, da je za zdravila treba imeti ločen sistem nabave. Brez tega bi bila namreč preskrba z zdravili močno ogrožena, saj je Računsko sodišče črkobralsko po zakonu o javnem naročanju lekarnam razveljavilo skupinske nakupe zdravil. Do tukaj vse lepo in prav. Zakon pa je zaradi, je nenadoma dobil novo dimenzijo, v zakon se je namreč prikradel člen, ki bi na področju izdaje zdravil klerikalni desnici omogočil, da začne organizirano uporabljati lekarne kot poligon za izvajanje nadzora nad ženskimi telesi. Govorim o zloglasnem 21.a členu, ki bi lekarniškim delavkam in delavcem omogočil, da lahko zavrnejo izdajo zdravila in celo preusmerijo pacienta v drugo lekarno, če jim zdravilo, ki ga je zdravnik predpisal pacientki ali pacientu, čeprav, bodimo iskreni, šlo bi skoraj izključno za pacientke, ni všeč. Nobenih konkretnih podatkov ni, koliko farmacevtskih delavk in delavcev uveljavlja tako imenovani ugovor vesti niti iz katerih razlogov in za katera zdravila,

ne izključno za ta namen, predpisujejo se tudi zaradi bolečin pri menstruaciji, endometriozi ali zaradi kakšnih drugih zdravstvenih težav. Lekarna pri receptu praviloma nima navedenega razloga, zakaj je zdravilo predpisano, farmacevtska delavka ali delavec pa nima pravice vprašati tega. Ideja, da bi nekdo uveljavljal ugovor vesti, na lajšanje bolečin, denimo pri endometriozi, je dobesedno absurdna. Veseli me, da smo v koaliciji po neljubem dogodku sprejeli odločitev in v zakon vnesli popolno prepoved ugovora vesti pri izdaji zdravil na recept in pri prodaji zdravil. Člen je po novem pisan tako, da kdorkoli pride v lekarno, da zdravilo ali medicinski pripomoček prevzame ali ga kupi, ga bo tako vedno dobil. Noben škof, papež, pop ali mufti tega ne sme in po novem tudi ne more preprečiti. Morda se komu zdi, da pretiravamo, da gre za neobstoječ problem, da prizadene bolj malo ljudi, vendar vprašajte Lendavčanko, ki so ji v lekarni trikrat zavrnili izdajo zdravila, za katerega je imela recept, kako se je počutila pri tem? V Levici bomo zakon soglasno podprli. Osebam, ki menijo, da jim je njihovo osebno prepričanje, da je pravica se vmešavati v zdravstveno oskrbo in ki si domišljajo, da lahko povozijo diagnoze zdravnikov ali mnenje regulatorja, katera zdravila se v Sloveniji lahko prodajajo, pa svetujemo da si poiščejo drugo zaposlitev in da držijo svoje umazane, svetohlinske prste stran od naših maternic. V Levici bomo zakon seveda podprli. Hvala lepa.

Zdaj pa, aha, kolegica Kozlovič, izvolite, imate postopkovno? / oglašanje iz dvorane/ Ja, nisem še niti prišla do tja, ker sem dobila informacijo, da se pripravlja sprememba amandmaja k 18. členu,

Spoštovane kolegice, spoštovani kolegi! Nadaljujemo s prekinjeno izredno sejo Državnega zbora. Prehajamo na razpravo o členih in vloženih amandmajih. Amandma poslanskih skupin Svoboda, SD in Levica k 1. členu je vsebinsko povezan z amandmajema istega predlagatelja k 16. in 18. členu, zato bomo o amandmajih k tem členom razpravljali skupaj. V razpravo torej dajem 1. 16 in 18. člen ter amandmaje poslanskih skupin Svoboda, SD in Levica. Želi kdo razpravljati? Imamo interes, zato bi odprla prijave. Prosim vas za prijavo.

Dve razpravljavki imamo. Prva ima besedo kolegica Andreja Živic in za njo kolegica magistrica Tamara Kozlovič. Izvolite. ANDREJA ŽIVIC (PS Svoboda): Hvala lepa. No, bom rekla tako, nisem v Odboru za zdravstvo vendar sem se tudi zaradi bom rekla iz lokalnih vzvodov pač lokalnih vzvodov pač odločila, da se bom zavzela pri Zakonu o lekarniški dejavnosti. Zakaj? Opozorjeni smo bili, da sistem že dolgo ni funkcioniral, ker lekarne morajo zagotavljati 24 urno oskrbo zdravil. Ker pa Zakon o javnem naročanju ni bil v skladu oziroma je odstopal od teh nabav, je pač potrebno bilo najprej sprejeti interventni zakon, ki smo ga sprejeli in velja do 31. 12. 2024 in sedaj sprejemamo zakon sistemski, ki bo, upam, da dolgoročno vzdržen in da bo zagotavljal nemoteno oskrbo zdravil lekarnam. Mogoče še en podatek, da zaradi prejšnje zakonodaje, ne interventnega, ki sedaj velja, ampak prejšnje zakonodaje, so javne lekarne oziroma njihove odgovorne osebe dobivale tudi kazni glede naročanja zdravil, ker če so hotele zagotavljati v 24 urah zdravila, so pač morale iti v nabavo mimo javnih naročil in sedaj se to, kar menim, da je zelo potrebno, uvaja v tem zakonu. Potem je tudi pomembno, da se s tem predlogom zakona zagotavlja tudi zdravila za gorsko reševalno službo oziroma niti ne samo za gorsko reševalno službo, omogoča se oskrba tudi drugih enot v okviru enot zaščite, reševanja in pomoči. Tudi ta zadeva je bila za urediti, zagotavlja se in določa se uvajanje financiranja specializacij farmacevtov iz državnega proračuna in financiranje dodatnega farmacevtskega zakona. In seveda na podlagi vseh teh

besedo. Današnji zakon prinaša tudi več ukrepov in tukaj bi rada izpostavila to, da ta koalicija je pobude, ki jih že dlje časa opozarjajo tako javni lekarniški zavodi kot Lekarniška zbornica Slovenije, slišala. Kot smo slišali na odboru, to pozivajo deležniki s tega področja že več let in do danes niso bili uslišani. Mi smo ta trend obrnili, zato danes obravnavani zakon uvaja financiranje, recimo, specializacij farmacevtov, ker je pomembno, da pritegnemo farmacevte in jih ne nazadnje tudi zadržimo čim dlje v javnem sektorju. Dalje. Zakon odpravlja ustavno ustavno določbo, torej pravno praznino. In tudi tukaj v tej koaliciji in v Svobodi praktično delamo to, kar smo obljubljali na volitvah, da bomo v največji meri in čim hitreje odpravili vse neustavnosti, ki so bile ugotovljene. Dalje, kot je Andreja zdaj, sedaj pred mano še povedala, pomembno se nam zdi sistematično urediti zalogo zdravil. Ravno javni zdravstveni zavodi, lekarniški zdravstveni zavodi, ki so zavezani k javnim naročanjem, imajo tukaj velikokrat velike izzive in z današnjim zakonom zagotavljamo kontinuirano zagotavljanje zalog. To je le nekaj ključnih rešitev, ki jih ta zakon prinaša. Kar se pa tiče 1. člena, torej tudi v koaliciji smo prebrali vsa mnenja, ki smo jih prejeli v teku zakonodajnega postopka, med njimi, kot je že v stališču izpostavila Nova Slovenija, tudi mnenje Skupnosti občin Slovenije in nekaterih občin glede obratovalnega časa in smo se v koaliciji odločili, da bomo pripombam prisluhnili, zato tudi člen in v nadaljevanju, torej v naslednjih mesecih bomo z občinami in lekarniško zbornico in javnimi lekarniškimi zavodi opravili še dodatno razpravo in našli tisti kompromis odpiralnega časa, kjer na eni strani bo zagotavljal dostopnost do zdravil s strani državljank in državljanov in na drugi strani širil mrežo in tudi naslavljal kapacitete, ki jih imamo v farmacevtski javni zdravstveni mreži. Tako, da kar se tiče amandmaja k 1. členu v povezavi s 16. in 18., to so tudi dopolnitve, ki smo jih v času odmora vložili, bomo v poslanski skupini podprli. Hvala lepa. Bi še kdo razpravljal? Če ni nikogar, potem zaključujem razpravo. In v razpravo dajem 2. člen ter amandma poslanskih skupin Svoboda, SD in Levica. Želi kdo razpravljati? Ni interesa, ne bo razprave. V razpravo dajem 3. člen ter amandma Poslanske skupine Nova Slovenija in amandma poslanskih skupin Svoboda, SD in Levica. Želi kdo razpravljati? Je interes, odpiram prijave. Prosim vas za prijavo.

ker ste na odboru praktično sprejeli amandma, ki odpoveduje pravico ugovora vesti farmacevtskim delavcem. Pravico do ugovora vesti določa 46. člen Ustave kot ustavna pravica se v skladu s 15. členom uresničuje neposredno na podlagi Ustave, način uresničevanja pravice do ugovora vesti pa se v skladu s 46 členom Ustave uredi z Zakonom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 ga mora upoštevati, hkrati pa bolnikom zagotoviti možnost za nemoteno uveljavljanje pravic s področja zdravstvenega varstva. Zakon o zdravstveni dejavnosti obema nalaga zdravstvenemu delavcu, da kljub ugovoru vesti ne sme odkloniti nujne medicinske pomoči. Zakon o zdravstveni dejavnosti lekarniško dejavnost šteje kot del zdravstvene dejavnosti na primarni ravni. Veljavni Zakon o lekarniški dejavnosti pravice od ugovora vesti ne ureja posebej, zato se tudi za lekarniško dejavnost uporablja ureditev pravice do ugovora vesti na način, kot je opredeljen v Zakonu o zdravstveni dejavnosti. 3. člen novele Zakona o lekarniški dejavnosti. Kot je predlagan pa bi popolnoma ukinil pravico do ugovora vesti za zdravstvene delavce, ki pri izvajalcih lekarniške dejavnosti izdajajo zdravila in izdelke za podporo zdravljenju, in ohranitve zdravja Menimo, da je takšna ureditev nesprejemljiva, saj delu zdravstvenih delavcev odreka pravico do ugovora vesti. Ki jo po sedanji ureditvi imajo. Poleg tega jih postavlja v neenak položaj v primerjavi z ostalimi zdravstvenimi delavci, za katere bo še naprej veljala ureditev uresničevanja pravice do ugovora vesti, kot je zapisana v 56. členu Zakona o zdravstveni dejavnosti. Zaradi vsega navedenega predlagamo, da se 3. člen novele Zakona o lekarniški dejavnosti v bistvu v celoti črta. Ne bom polemizirala in ne bom govorila s kakšnimi drugimi besedami, ampak gre tukaj za enakost in pravice 56. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti za vse zdravstvene dejavnosti, za vse

V Svobodi postavljamo pacienta na prvo mesto in pravico, ki jo tudi določa Ustava v 51. členu, to je pravica do zdravstvenega varstva, zato utemeljitve, ki je bila zdaj predstavljena, seveda ne moremo sprejeti in bomo v Svobodi podprli in glasovali za amandma, ki smo ga v koaliciji vložili. Namreč, mi ne želimo, da se bodo v prihodnje incidenti kot so bili v lekarni Lendava še naprej dogajali. Mi absolutno tega ne podpiramo, ne odobravamo in mislimo, da je bila ravno s tem, ko pacientka ni dobila predpisanih zdravil, kršena njena pravica. Dalje, V Ustavi imamo tudi 34. člen, ki pravi, da po Ustavi imamo pravico do osebnega dostojanstva, imamo pravico do zasebnosti in osebnostne pravice ter v okviru tega nedotakljivost telesne in duševne integritete posameznika, kar pravi v 35. členu Ustave ali še dalje v 55. členu Ustave pravica do svobodnega odločanja o rojstvu otrok. Zakonska ureditev mora torej zagotoviti, da pravice pacientov niso omejene, kar izrecno zahteva 46. člen Ustave, zato menimo, da če ureditev, če ostane ureditev taka kot je, kar je nenazadnje predlog Nove Slovenije kršimo pravico najranljivejših in temu seveda temu

Zdaj nekdo pride z receptom, ki ga izda zdravnik, in potem se tam pojavi neka lekarniška delavka ali delavec, ki nima niti pravice vprašati, zakaj je tak recept izdan, ne, ampak sklepa samo na podlagi tega, ker gre morda za hormonske tablete, ne, da tej osebi, se torej dvigne nad zdravnika, ne, nad pacienta ali pacientko in ker ima ugovor vesti, tej osebi dobesedno zaloputne vrata in jo pošlje v neko drugo lekarno oziroma ji ne izda zdravila. Pa kje ste še to videli? S tem, da smo jasno povedali, da nima pravice vprašati, zakaj hormonska tableta. Hormonska tableta ni samo za kontracepcijo, ampak kot sem povedala, je za zdravje, tudi za lajšanje hudih menstrualnih bolečin, je za endometriozo in tako naprej. In zdaj si vi zamislite, da pride nekdo s hudimi bolečinami, menstrualnimi in ta oseba iz ugovora vesti pusti nekoga v bolečinah in in ga pošlje v drugo ambulanto, recimo iz Lendave, kjer je bil primer, v Mursko Soboto ali Maribor celo. Pa kje mi živimo, v katerem stoletju in v kateri državi? Niti pod razno, kaj tako noro absurdnega pa še ne, v imenu neke religiozne fanatičnosti. V imenu nekega boga. Ali je lekarniški delavec ali delavka bog, ki se dvigne nad zdravnika in nad pacienta? Ni, torej, oprostite, to je pa tako neznosno in nedopustno, da ne pride v poštev. To je čista kontrola nad ženskimi telesi in čisti poseg in poskus urejanja, kaj smejo ženske in česa ne smejo? Zdaj smo že torej v času, kjer naj rodi ženska, kolikor bog da. Pa kje mi živimo? Res, nikakor tega ni za podpreti, nikakor ni tega njihovega amandmaja. Hvala. Bi še kdo razpravljal? (Ne.) Če ne, potem zaključujem razpravo. In v razpravo dajem 14. člen ter amandma Poslanskih skupin Svoboda, SD in Levica. Želi kdo razpravljati? (Ne.) Potem ne bo razprave pri tem členu. In v razpravo dajem še novi 16.a člen ter amandma Poslanskih skupin Svoboda, SD in Levica. Želi kdo razpravljati?

kolegi poslanci, gospe in gospodje! Nadaljujemo s prekinjeno sejo Državnega zbora in prehajamo na glasovanje o predlogih odločitev. Državni zbor bo najprej glasoval o prvi, nato pa še o 2. točki dnevnega reda. Prosim preverite delovanje svojih glasovalnih naprav. Nadaljujemo s prekinjeno 1. točko dnevnega reda, to je z drugo obravnavo Predloga zakona o dodatnih interventnih ukrepih za zagotovitev dostopnosti v zdravstvu v okviru nujnega postopka. Prehajamo na odločanje o vloženih amandmajih, ki ga bomo opravili na podlagi pregleda vloženih amandmajev z dne 19. decembra, ki je objavljen na e-klopi. Najprej odločamo o amandmaju poslanskih skupin svoboda, SD in Levica k 4. členu. Glasujemo.

da bi bil zaradi amandmajev, ki so bili sprejeti v drugi obravnavi, predlog zakona neusklajen in prehajamo na odločanje o predlogu zakona. Glasujemo.

Nadaljujemo s prekinjeno 2. točko dnevnega reda, to je z drugo obravnavo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o lekarniški dejavnosti v okviru nujnega postopka. Prehajamo na odločanje o vloženih amandmajih, ki ga bomo opravili na podlagi pregleda vloženih amandmajev z dne 19. decembra, ki je objavljen na e-klopi. Prehajamo na odločanje o amandmaju Poslanskih skupin Svoboda, SD in Levica k 1. členu. Če ta amandma ne bo sprejet, postaneta amandmaja istega predlagatelja k 16. in 18. členu brezpredmetna, saj so amandmaji vsebinsko povezani. In glasujemo.

Prehajamo na odločanje o amandmaju Poslanske skupine Nova Slovenija k 3. členu pod številko ena. Če bo ta amandma sprejet, postane amandma poslanskih skupin Svoboda, SD in Levica k istemu členu pod številko dve brezpredmeten. Glasujemo.

Zdaj prehajamo na odločanje o amandmaju poslanskih skupin Svoboda, SD in Levica k 3. členu pod številko dve. Glasujemo.

Prehajamo na odločanje o amandmaju poslanskih skupin Svoboda, SD in Levica k 2. členu. Glasujemo.

Prehajamo na tretjo obravnavo predloga zakona. Ugotavljam, da k predlogu zakona za tretjo obravnavo ni bilo vloženih amandmajev. Ker je Vlada opozorila, da je zaradi sprejetih amandmajev po končani tretji obravnavi predlog zakona neusklajen, je Vlada pripravila uskladitveni amandma k 1., 12., 13. členu, ki ste ga prejeli na e-klop. In se pravkar objavlja. Želi morda v uskladitvenem amandmaju besedo predstavnik Vlade? (Ne.) Ne bo. Želijo besedo, ne, poslanke in poslanci? Tudi ne želijo. Želi kdo razpravljati morda? (Ne.) Tudi ne. Ker ne bo, ker ne želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo oziroma je ne bo. In prehajamo na odločanje o uskladitvenem amandmaju Vlade k 11., 12. in 13. členu.

lep večer in če ne bo nobene seje več, še lepše praznike in lep skok v novo leto z obilico energije, ker jo bomo rabili. Pa lepe praznike seveda! Hvala